Hvala.

Gordan (HDZ)** Idemo dalje. Imamo sada pod a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. I b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. mrežne djelatnosti Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Evo pozivam državnog tajnika gospodina Alena Gospočića da nam da dodatno obrazloženje. puno vam hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane i cijenjene kolegice i kolege Hrvatskog sabora, radom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM upravlja vijeće HAKOM-a koje imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH. Budući da mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova vijeća HAKOM-a ističe 27. travnja '23. godine Vlada RH prethodno je prethodno je provela postupak javnog poziva za predlaganje kandidata za 5 članova vijeća HAKOM-a kako je propisano Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Javni poziv za predlaganje kandidata za 5 članova vijeća HAKOM-a objavljen je 8. ožujka '23. godine u Narodnim novinama, Jutarnjem listu te na internetskoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Prijave na javni poziv mogle su se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama odnosno do 23. ožujka 2023. godine. U roku za podnošenje prijava na javni poziv pristiglo je 20 prijava. Na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu Vlada RH je na sjednici održanoj 18. travnja '23. godine utvrdila Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova vijeća HAKOM-a. Predsjednik i članovi vijeća HAKOM-a imenuju se na razdoblje od 5 godina te mogu biti ponovno izabrani. Na istoj sjednici Vlada RH utvrdila je i Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenika predsjednika i članova vijeća radi isteka mandata. Oba prijedloga odluka s odgovarajućom dokumentacijom dostavljena su HS-u. Slijedom navedenog Vlada RH predlaže HS-u razrješenje Tonka Obuljena dužnosti predsjednika vijeća, Darka Josipovića dužnosti zamjenika predsjednika vijeća, a Mislava Hebela, Antu Milasa i Nikolu Popovića dužnosti članova Vijeća HAKOM-a radi isteka mandata. Zaključno, Vlada RH predlaže HS-u imenovane Tonka Obuljena predsjednikom vijeća, te Mislava Hebela, Marka Jukića, Ante Milasa i Nikolu Popovića članovima Vijeća HAKOM-a. Hvala. Zahvaljujem državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema prijavljenih. Možete vi sjest na svoje mjesto g. državni tajniče. Otvaram raspravu. Prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Siniša Jenkač. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo kao što smo čuli danas točka dnevnog reda je Prijedlog za razrješenje,

evo će klub HDZ-a, a i ostali većinski klubovi podržati prijedlog Vlade RH. HAKOM je jedno važno tijelo sa javnim ovlastima, evo ono što je najzanimljivije korisnim priliku da pohvalim rad HAKOM-a upravo na izdavanju posebnih uvjeta i kao gradonačelnik mogu potvrditi da su da je HAKOM tijelo koje ima javne ovlasti i koje izdaje posebne uvjete jedno od najbržih tijela u izdavanju posebnih uvjeta za lokacijske i građevinske dozvole. Ono za što je HAKOM nadležan i gdje ima značajnu ulogu upravo je razvoj, gradnja i raspisivanje natječaja za gradnju i proširenje širokopojasnih interneta i evo nadam se da će i dalje nastaviti sa tim poslom. Mi s područja jedinica lokalnih samouprava željno iščekujemo sljedeće natječaje. Evo i da još jedanput ponovim, klub HDZ-a podržat će prijedlog i o razrješenju i o imenovanju navedenih članova regulatorne agencije. Hvala. Hvala g. Jenkač. Evo s ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9,30 izjašnjavanjem o amandmanima. Evo laku noć odnosno dobar dan svima.